Nastavljamo dalje, poštovani narodni poslanici, poštovani građani i građanke Republike Srbije.Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Srđan Milivojević. Izvolite. Poštovani građani Srbije, klupe SNS-a, „Rio Tinto“ koalicije, sve praznije. Lepo sam rekao – kako ide sednica, tako imaju veći problem.Ali da se vratimo na ovaj amandman. Predložio sam da se sredstva odvojena za kopanje metroa i te druge podzemne radove preusmere na Institut za onkologiju u znatno većem iznosu. Kao što znate, 21. februara 2018. godine, gradska vlast u Beogradu, tadašnja srpska napredna, organizovala je prodaju karata za metro, sa rokom važenja od 2022. godine. I, eto vidite, tu je, u tim prevarama, i razlog zašto mi ne možemo mnogo toga da podržimo.Vidite, ima ovde jedan ministar koji stalno kaže – zaboravili ste izbornu krađu. A zašto ja tražim da se da Institutu za onkologiju? Vidite, ovde kod mene u rukama je izveštaj o rezultatima izborne krađe i kaže – primećeno je da su se pojavili navodi i dokazi da su neki ljudi nudili protekciju za liste za operacije, hemoterapije, besplatne medicinske preglede i druge medicinske usluge, protivuslugu su tražili glas za SNS i Aleksandra Vučića. To ovde piše. Pazite, trgovali ste tim ljudima. I onda tražite od nas da vam podržimo program socijalne politike i ovo što ovde danas ima na dnevnom redu kao druga tačka.Ne može DS vrednosno da to da podrži. Razumite. Ne možemo da budemo za takvu politiku. Vi imate jednu doktrinu, jednu politiku u toku retorike u skupštinskom obraćanju, sasvim drugo radite na terenu. Nama građani nisu dali mandat. Demokratska stranka ne može predložiti vaše mere socijalne politike, jer to je prevara, to je buduća pljačka, to predlaže ista ona stranka koja je 2000. godine pokrala 36 dečjih dodataka i porodiljskih naknada. Hvala. Hvala.Nikakve veze, naravno, još jednom, poštovani građani Srbije, nema sa amandmanom. Dakle, klasična zloupotreba instituta amandmana, da bi produžili sednicu i odugovlačili.Druga stvar, narodni poslaniče, besramno je to što pričate, zato što je to jedna, pa malo je reći, bljutava priča, bljutava priča o tim onkološkim pacijentima, zato što sam ja lično tražila najmanje 10 puta da kažu koji je to pacijent i ko je to tražio. I zamislite šta? Nikad niko nije rekao – taj i taj pacijent, taj i taj je tražio. Izmišljena priča. Još jedno svedočenje da, nažalost, danas ne postoje crvene linije.Izvolite.(Srđan Gospođo Brnabić, kada želite da polemišete sa mnom o mom amandmanu, siđite dole, molim vas, po članu poslovnika 110, nemojte tu s mesta. Uradite to po Poslovniku, siđite dole, pa mi kažite – to je bljutava priča, da bih imao pravo na repliku, da vam pročitam imena i prezimena pacijenata kojima ste nudili da dobiju preko reda operaciju kukova, da preko reda odu na hemoterapiju, na ultrazvuk. Gospođo Brnabić, 70.000 ljudi je na listama čekanja za operacije. Nemojte to da radite. Hvala.

je brutalno slagao, evo sada osnova za repliku, kada je ovde u ovoj sali rekao sledeće, a sada čitam citat stenogramski:

To je kazao pred Specijalnim sudom za organizovani kriminal. Ja sam istaknuti član SNS, moj stric je narodni poslanik, sedi tu tačno iznad gospodina u prvom redu. Tačno tu, u drugom redu je sedeo taj poslanik koji je označen kao njegov deda-stric, koji naravno zbog toga više nije poslanik“. Hvala.Srđan Hvala.Srđan Milivojević je govorio o Sveti Vujačiću, koji je bio poslanik u prošlom mandatu i koji je preminuo. I sad od takvog čoveka vi očekujete da ima spisak zaista onkoloških pacijenata i da ima bilo kakav dokaz za ove brutalne laži koje iznosi, pa nema. Evo, sad ja kažem, kažem, ustao je rekao da to nije rekao, naravno, a onda je ušao i ovaj, evo ga, stoji tu, moralna karijatida koja je ustala da nam objasni kako ne mogu da kažem da ovo nije normalno i da ovo normalan čovek ne može da radi, ali nije našao za shodno da se o ovome i da kaže da mu je ovo normalno da mrtvog čoveka neko proziva da nije poslanik zato što je deda-stric Marka Miljkovića, a ne zato što je pokojnik. Ali to moralnoj karijatidi ne smeta.Dakle, smeta.Dakle, hajde da čujemo ta ima, pošto ima brojna imena ljudi kojima je nuđeno da glasaju za SNS u zamenu za onkološke preglede i sve ostalo, imena, da čujemo ta imena. Hvala.

mi je što je Svetozar Vujačić preminuo 16. marta 2024. godine, a izbori su održani decembra meseca 2023. godine. I, žao mi je što nije bio na listi, žao mi je. Žao mi je što ste ga skinuli. Vi znate zašto ste ga skinuli sa liste, možda se čovek toliko nasekirao.

kolega viče i od vašeg kolege ne možete da se čujete, tako da ga zamolite da se ponaša koliko god može, zaista u okvirima svojim minimalnih mogućnosti, pristojno i civilizovano da bi vas čuli. Predsedavajuća, gospođo Ana Brnabić, zaista molim da pokušate da napravite atmosferu takvu i da kontrolišete rad u Skupštini da ovde može da se radi. Znači, imamo listu vređanja i sa jedne i sa druge strane od jutros i to nije prvi put. Prošli saziv nam je prošao u tom tonu, nije dobro bilo, vrlo loše se završilo i po vaš rejting, tako da vas molim kao nekoga ko je na čelu ove Skupštine, ko prosto održava red da to i radite, pravedno između opozicije i pozicije, tretirajući ih jednako. To je moja molba.Demokratska stranka, je podnela amandman na član 3. zato što ne može da podrži još jedno zaduživanje koje ne vidimo preteranu svrhu kako će pomoći građanima i građankama Srbije, a tiče se naravno silinih miliona za koje treba da se zadužimo kako bi se izgradio nacionalni stadion.Vlada donosi ovu odluku u jednom trenutku kada imamo pola miliona ljudi koji živi na ivici apsolutnog siromaštva, da pogledajte statistiku. Znači to su ljudi koji nemaju uslova za stambeni život, u odgovarajućim uslovima, koji nemaju apsolutno pristup socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti, koji nemaju pristup obrazovanju.Ovi ljudi čak i da se zaposle sa minimalcem koji ste vi odredili sa svojim rastom ekonomskim, sa svojom tigar ekonomijom od 47.000 čak i da se zaposle ovi ljudi iz ovog kruga siromaštva ne mogu izaći. Zašto ne mogu izaći? Pa, zato što sa 47.000 dinara svi dobro u ovoj sali znamo ne može da se živi osim ako nećete da živimo na način da jedemo parizer svaki dan kao što ste nam reklamirali.Ekonomski

Ekonomska raspodela u Srbiji koja postoji i ukoliko imamo ekonomski rast on sigurno nije pravedan, a sa porsečnom platom od 100 hiljada dinara, nije moguće živeti, troškovi života i plata za život koja vam je potreban je 144.000 dinara. Tako da nam fali svakog meseca preko 40.000 dinara….

Vama je to smešno, zato vas molim da vi date sve od sebe. Ako niste u stanju da vodite sednicu i da prekinete ovo što dolazi i sa ove strane vaše većine, da pustite onoga ko to zna da radi, a to je gospođa Raguš. Dva dana dok vi niste bili tu, je savršeno vodila ovu sednicu.

član 3. amandman je podnela narodni poslanik Dragana Rašić.Da li neko želi reč? Izvolite. Poštovane poslanice i poslanici, poštovani građani Srbije, 140 miliona evra kako bi se u Beogradu otvorio tehnološki park nejasne funkcije i namene sigurno nije nešto što služi građanima širom Srbije, postoje mnogo preče potrebe građana.Na primer na istoku Srbije imate jedan grad koji se od prvih naznaka zime guši u dimu. Zaječar još uvek nema efikasno centralno grejanje ali zato ima najskuplje grejanje u državi. Tek 15% građana Zaječara je na sistemu centralnog grejanja što direktno ukazuje da postoji veliki broj individualnih ložišta koji u atmosferu izbacuju čađ i dim.Poštovane kolege u Zaječaru postoje dani kada ne izvodite decu napolje jer je smrdljivo i kiselo. Evo, gde na primer možete da upotrebite novac, pa da i Vučić prestane da opominje Ničića za mazut iz robnih rezervi. Privredna aktivnost u tom kraju je bedna, ali zato rudarenje sa ZiĐin kompanijom cveta, bojim se da ono čime se preti zapadnoj Srbiji, da se to već dešava na istoku, ali da se o tome nigde i nikako ne govori.Prelepa govori.Prelepa priroda i gomila vode sada su ugrožene, jer mi ne znamo kolike su količine kadmijuma i arsena nalaze u zemlji, da li se zaista povećao broj obolelih od različitih vrsta karcinoma, koja se količina zlata i bakra iznosi iz naše zemlje, a takođe ne znamo ni koji su krajnji planovi kompanije ZiĐin i šta im je sve ova vlast dozvolila, a dozvolila im je mnogo očigledno, pa čak i to da raspolažu lokalnim putevima.Niko ne želi da se rudnik zatvori, ali sve vezano za iskopavanje rude mora da bude transparentno i kontrolisano. Početkom meseca ZiĐin je kažnjen sa dva milina dinara po sedmi red za istu stvar. Gospodo, dva miliona je 17 hiljada evra, ta kompanija otkupljuje zemljišta nasilno, čak i za po pola milina evra. Koji je problem da se plate udžbenici, tableti i da se daju pristojne plate. Postavljam pitanje, hoće li se taj novac, te plate, moći da vrate zdravlje ljudi iz ovog kraja i za to ste vi odgovorni. Hvala.

Dakle, čuli ste o industrijskom parku Mihajlo Pupin u Beogradu ništa, ali ste čuli o ZiĐinu. Toliko o tom amandmanu i koliko ko zaista stoji iza njega.Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.Da li želite reč? Dame i gospodo narodni poslanici ovde su pre mene govorili o siromaštvu, o siromaštvu govore ljudi koji su na listi jednog tajkuna koji se bavio prodajom reklamnog prostora što bi naši seljaci rekli – prodavao je sitno seckanu maglu i to propuštao kroz rešeto.Dakle, na listi su jednog tajkuna koji je zaradio, zaradio 620 miliona evra, 620 miliona evra pljačkajući milione građana Srbije opljačkao je jedno šest miliona ljudi. E, danas oni pričaju o siromaštvu i koliko košta život na mesečnom nivou? Siromaštvo još uvek postoji, ali siromaštvo nisu pravili, ne prave siromašni nego bogati kada pričate o siromaštvu treba da se setite vašeg lidera izborne liste je on uglavnom pravio to siromaštvo, jer on se bogatio i što je još gore taj novac od tog svog bogatstva ako je uopšte i njegovo nije upotrebio u Srbiji već ga je izneo na Mauricijus. Znači, izneo je taj novac van zemlje i on više nije u prometu ove države već je u prometu na Mauricijusu sa Devičanskih i belosvetskih ostrva.Ako je neko kriv za siromaštvo, on je taj koji je opljačkao građane Republike Srbije, on je taj koji je izneo novac, on je taj koji je aktivno proizvodio siromaštvo o kome vi govorite. On danas je u politici samo zato što sva bogatstva ima samo još strah da ga ne izgubi. Hvala. Hvala vam.Zarad istine i fer odnosa prema svima da narodni poslanik je zloupotrebio institut amandmana pošto amandman koji je podneo glasi

da.Idemo dalje, malo je širi kontekst.Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Srđan Milivojević.Da li želite reč?Izvolite. mi ovde imamo amandman kojim ja tražim da se sredstva za preko graničnu saradnju između Srbije i Rumunije smanje iz Zipa fondova, jer mi smo imali jedan nemio događaj na granici Rumunije i Srbije kada je potonuo gliser sa dve tone, pazite građani Srbije dve tone, miliona grama kokaina.Da li znate gospodine Vulin koliko je to? Dva miliona grama kokaina je završilo u Dunavu i onda su to našli dunavski policajci ne Srpska policija, ne Srpske granične službe, on je prošao kroz Beograd kao kroz dobar dan podelio šta je imao i sa dve tone stigao do rumunskih teritorijalnih voda Dunava i tu se prevrnuo.I, zato smatram šta će nam te pare kada Rumuni to bolje čuvaju od nas, pustite ljude da brinu o toj granici nemojte vi da se hvalite kako vodite računa o bezbednosti Srbije.A,

Krstovdan je danas pazite taj bezobrazluk, tu bestijalnost, tu bezdušnost te pazite čitajte, to su brojevi, to su ljudi čije glasove treba kupiti, šta je sa vama ljudi?Odakle vam ideja da čitate imena i prezimena pacijenata u zemlji? Odakle vam ta ideja?Kažem ideja?Kažem vam imamo ta imena imamo njihove izjave na osnovu tih izjava napravljeni su izveštaji ići ćete u zatvor zbog toga ne brinite dobićete od specijalnog tužioca za organizovani kriminal, tebi da dam, kako te nije sramota vi trgujete mrtvim ljudima.

kaže, ajde još jednom da citiram, da ne bude da izmišljam, ovako kaže – sedi tu, tačno iza gospodina u prvom redu, pokazujući na Marijana Rističevića, a ovde je sedeo Sveta Vujačić u prethodnom mandatu, sedi tu, da, tu, tačno tu, iza gospodina u prvom redu, a u drugom redu je sedeo taj poslanik koji je označen kao njegov deda stric, a svi znamo da i Sveta pokojni govorio ovde u Skupštini o tome kako su ga optužili da je deda stric i da nikada u životu nije tog čoveka upoznao, da su pričali da mu je ovaj bio na svadbi a ovaj se nije ni rodio kada se ovaj ženio, sve te gluposti, znači celu tu priču je iskonstruisao, koja i naravno da kaže da zbog toga nije poslanik.Onda kada mu kažete kako te nije sramota, gde je patos za tebe, onda on kaže, nisam ja ništa rekao, to ste vi rekli. Sada kaže, ima imena i prezimena, izjave itd. Predsednica Skupštine mu kaže, dobro dajte ta imena da čujemo, a uzeli ste mi reč, ne mogu da kažem. Ja kažem, spomenuću te da dobiješ repliku da možeš da kažeš a on sve levo priča itd.Sad ustane i kaže, vi ste izmislili, kakva imena, vi tražite imena onkoloških pacijenata, to su za vas brojevi itd. Ovaj čovek, ja ne znam šta je ovo, šta je ovo, ovo ili on ne zna šta on priča ili on treba svoje sopstvene stenograme da čita da on vidi šta je rekao pre pet minuta, ja ne znam šta je drugo u pitanju.Dakle, vi koristite onkološke pacijente za obračun ovde, pet puta je Marija Zdravković odgovarala na tu temu, pet puta žena je govorila, molila, preklinjala da se to ne radi, da se radi o teškim pacijentima i teško obolelim ljudima.Ne vredi, nema patosa za ovog čoveka, nema dna,

imena, niti ih je bilo, niti će ih biti, a oni koji se time bave i ko stvarno koristi te ljude kao brojeve, videli ste sami, ne moram ja ništa da zaključim.Hvala. Brnabić** Na član 5. amandman je podneo narodni poslanik Đorđe Stanković.Da li želite reč?Ne.Na član 5. amandman je podneo narodni poslanik Srđan Milivojević.Izvolite. Poštovani građani Srbije, ova predobra i pametna Vlada, koja toliko radi u interesu građana Srbije, želi da za potrebe avio službe Vlade, odvoji 980 miliona 171 hiljadu dinara, dok za ustanove kulture ne treba skoro ništa, jer dovoljan je „ Žeksov hram“ i tu imate sva kulturna zbivanja, tu se sve dešava što treba da se dešava.Zato sam ja predložio amandman koji ova Rio Tinto koalicija čije dno ima i podrum, traži da se od avio službe Vlade, oduzme novac, jer nema potrebe da vi negde letite, jer vi propadate u vaš moralni bezdan koji ste malopre iskopali, sami pročitali ime i prezime čoveka, koliko se sećam sedeo je neki koga ste pomenuli imenom i prezimenom u prvom redu, ne u drugom redu, a skakao tu na mene iz prvog reda, tu gde vi sedite, tu gde vi sedite, sedio je Cvijan, ako ćemo tako. Ali nema veze, to je već vaše pravo.Vraćam se na ono što je meni važno u vezi ovog amandmana i smatram da ne treba avio služba Vladi zato što Vlada zna da uzme pismo i da odnese pismo da odustaje od naših zahteva za, nemojte da kažete pismo, odneo onaj golub Sredoje, da odustane od naših zahteva kada je reč o KiM, i smatram da avio služba Vladi nije potrebna.Za kraj ovog dela izlaganja, malopre i pre dva, tri sata, non - stop tvrdite kako imate vi patriotski zanos, a nas optužujete da NATO agresiju zovemo NATO bombardovanjem.Evo ga kod mene dokument Vlade Republike Srbije, gde pravite radnu grupu za borce i gde kažete – tokom NATO bombardovanja, potpisala gospođa Ana Brnabić. **Ana

Pošto hoće da priča o tome ko je lobista Rio Tinta, sad ćemo da pričamo ko je lobista Rio Tinta.Ovako, 2011. godine, 22. novembra, usvojen je Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima, usvojila ga Narodna Skupština i u tom zakonu u članu 52. kaže se sledeće naslov Eksploatacija mineralnih sirovina i geotermalnih resursa, naslov iznad člana – Uslovi i način izvođenja.Sada ide citat: „Nosilac eksploatacije može biti privredno društvo, odnosno drugo pravno lice, preduzetnik, koje je nosilac istraživanja.“ To je najvažniji deo ovog člana.Dakle, nosilac eksploatacije može biti privredno društvo, odnosno drugo pravno lice i preduzetnik koji je nosilac istraživanja. Dakle, samo onaj koje dobio istraživanje može da radi eksploataciju. A onda u drugom stavu kaže – eksploataciju rezervi mineralnih sirovina i geotermalnih resursa mogu da izvode, naglašavam, strana pravna lica koja su već dobila pravo na istraživanje, čitaj Rio Tinto, pod uslovima i na način propisan ovim zakonom, itd.Tu se stvari ne završavaju zato što, nisam bio lenj, pošto je 2011. godina i tražio sam listing glasanja, da vidimo ko je glasao za to 2011. godine da Rio Tinto koji ima istraživačka prava, dobije eksploataciona prava. I evo ga listing, kreće od Agatonović Borjana iz Donjeg Ribnika, pa onda Arsenović Konstantin, pa ide dalje B, V, G, D, Đ, Ž, Z, J, K,

Glasao čovek za to da onaj ko istražuje može i da eksploatiše, čitaj Rio Tinto.Ali, ni tu nisu završili, jer su nakon toga usvojili strategiju. A šta piše u strategiji za koju je glasao poslanik Milivojević? Kaže u strategiji, između ostalog,

potreban razvoj eksploatacije litijuma i borata zbog toga što su to mineralni resursi od svetskog značaja i celu investiciju od istraživanja pa nadalje ušla od jedna od vodećih svetskih rudarskih kompanija, čitaj Rio Tinto.Vidite kako oni nežno, oni su imali taj nežni jezik. Bombardovanje i agresija nisu bombardovanje i agresija, nego akcija, a ovo je jedna od vodećih svetskih rudarskih kompanija, čitaj Rio Tinto,

to ćemo čitati, ako budemo, i kada budemo stigli dotle, ali još jednom samo zbog građana Srbije da kažem, evo ga još jednom listing, da ne bude da ja nešto izmišljam, ovo je iz 2006. godine imamo i taj listing. Dakle, u listingu jasno kaže da su za usvajanje ovog zakona glasali svi ovi poslanici, evo, odavde čitate nazive stranaka, mesto odakle su došli i onda dođete do M i čitate Milivojević Srđan DS Kruševac.Dakle, nije neki drugi sa istim imenom i prezimenom, nego lično on. Sad samo da nam objasni jel uzeo pare kada je glasao za ovo ili je po uverenju glasao za ovo, ili što ja najviše mislim da je bio slučaj, da on nema pojma zašto je glasao, jer je on igrao pasijans po ceo dan i šta mu rekli – Srđane, sad, on četvorku i izglasan zakon. Hvala.

Ne, ne oni koji uzimaju proviziju su Rio kinto, a ovi koji ostaju bez provizije, koji glasaju na zvonce su Rio Tinto.Dakle, građani Srbije, 1998. godine u zgradi Vlade Republike Srbije, kada je ministar informisanja bio Aleksandar Vučić, održan je sastanak firme „Boraks“ koja je deo Rio Tinto konzorcijuma. Oni su posetili Vladu Republike Srbije, organizovali sastanak i dogovorili početak istražnih radova bez dozvola, za početak da vide šta tu sve ima, bez dozvola, podvlačim, bez dozvola je dobila firma „Boraks“, ćerka firme Rio Tinto na sastanku Vlade Republike Srbije, gde je ministar informisanja Aleksandar Vučić i počinju ilegalne istražne radove.

ne NATO bombardovanje, NATO agresija? Hvala.Do NATO agresije firma „Boraks“ je sprovela nekoliko ilegalnih bušotina na teritoriji Jadra i Rađevine, uz saglasnost Vlade Republike Srbije u kojoj je ministar informisanja bio Aleksandar Vučić. Hvala. Dobro.Zarad građana, kao predsednica Narodne skupštine, proverila sam stenograme. Dakle, citiram, poštovani gospodine Milivojeviću, vi ste rekli – što se ovih pacijenata tiče, siđite dole da imam pravo na repliku da vam pročitam imena i prezimena tih pacijenata. Vi ste rekli da vam pročitam imena i prezimena tih pacijenata, pa posle ste rekli da ipak nećete da ih čitate.Reč ima Milenko Jovanov. zaista imam ogromnu rezervu kada nam kolega bilo šta čita. Ja sam u prošlom mandatu o tome govorio i za razliku od njih koji non-stop pričaju jedno te isto, ja neću ponavljati priču o ribizlama, slikama koje je krao pa kačio na svoje instagram profile itd. to je već postalo viralno, ali on vrlo često falsifikuje, igra se tim slikama, ubacuje, izbacuje itd.Ali, čak i da je sve ovo što on kaže tačno, čak i da je sve ovo što je rekao istina, a ja ozbiljno sumnjam da je istina, kako to, zaboga, na bilo koji način opovrgava činjenicu da je on glasao za zakon kojim se Riu Tintu daje pravo da kopa nakon što je istražio? Kakve to veze ima jedno s drugim?Dakle, drugim?Dakle, čak i da je tačno, ponovo kažem, a nije, čak i da je istina, a nije, kako to opovrgava činjenicu da su 2011. godine usvojili zakon u kome piše da onaj ko je istraživao ima pravo i da eksploatiše i da je on lično glasao za taj zakon? On je demantovao da je to uradio tako što je rekao – e, znaš, neko pre mene je uradio nešto drugo. Pa, dobro, kakve to veze ima s tobom iz 2011. godine? Kakve to veze ima sa 13 godina unapred? ponukan time šta se desilo 1998. godine, izgleda je zbog toga pritisao taster, a ne zbog toga što su mu rekli – ostavi pasijans, brzo glasaj, treba zakon da se usvaja. Hvala.

i pošto je tema lobiranje bila tema usvajanja ovog zakona još 2018. godine, znači, Zakon o lobiranju je stupio na snagu 14. avgusta 2018. godine, gde kaže decidno, a na osnovu preporuka GREKO i Saveta Evrope, kaže da su učesnici koji su nosioci javnih funkcija, koji rade upravo na donošenju određenih zakonskih akata, a u cilju cilju interesa pojedinih kompanija, su upravo oni koji donose zakon. Pa u prilog ovome što je kolega Milenko Jovanov rekao, ljudi koji su izglasali izmene i dopune Zakona o geološkim istraživanjima, gde su decidno rekli da su nosioci istraživanja ujedno i nosioci prava eksploatisanja, odnosno prerade određenih mineralnih sirovina, su upravo oni koji su lobisti.Još jednu stvar ću potkrepiti potkrepiti činjenicama. Godine 2021, kada ste vi bili premijer prethodne Vlade, na javnom slušanju i javnoj raspravi o zakonima, sećate se, koji se odnosio na zeleni paket zakona, koji je kasnije ušao u parlament, o kome smo raspravljali, bio je i Predlog zakona o izmenama Zakona o geološkim istraživanjima. Ta javna rasprava je bila u Privrednoj komori u aprilu mesecu 2021. godine, gde je jedan predloga Ministarstva energetike bio, gde smo prisustvovali i gospodin Arsić i ja, da se upravo iznese upravo iznese jedan od članova zakona, kao izmena, da nakon geoloških istraživanja, koji se sprovedu, raspiše javni konkurs na kome će biti nadmetanja svih kompanija koje žele da učestvuju u preradi mineralnih sirovina i ruda.Četiri advokatske kancelarije su bile prisutne na toj javnoj raspravi. Trista ljudi je bilo prisutno, od toga još 300, pošto je bila godina posle korone, bili su onlajn uključeni na toj javnoj raspravi. Četiri advokatske kancelarije su se javile i rekle, a ni jedna nije zastupala „Rio Tinto“ od njih koje su se javile i rekle su da za njih ovaj zakon iz 2006. i 2011. godine predstavlja osnovni akt za arbitražu i nadoknadu troškova koji se odnose upravo ako budemo izglasali ovakav zakon.Sada ja vas pitam - ko je lobista upravo za Rio Tinto, ako nije, a da ne kažemo priču da su jedni od suvlasnika „Rio Tinta“ i finansijeri upravo nevladinih organizacija koje su danas nosioci glavnih protesta, kobajagi protiv „Rio Tinta“ i protiv otvaranja rudnika. Koliki je taj stepen licemerstva upravo pokazuje i onaj predlog zakonskog rešenja koji ste vi stavili i da stavite na dnevni red da raspravljamo ovde potpuno otvoreno.Mislim da je svima nama u interesu da pokažemo jednu političku demokratičnost, da upravo čujemo i razobličimo sve ove laži po kojima ste vi glavni lobista. U stvari, oni pod jednim jednim geslom „držte lopova“ žele sebe da operu pred onima koji su građani Srbije i koji jednostavno ne žele da pokažu koliko su u stvari duboko zarili u džep građana Srbije i kada je u pitanju upravo „Rio Tinto“, i to godinama od 2004. 1998. nije bio ni definisan zakon koji daje geološka istraživanja, ovo o čemu priča prethodnik. Hvala.

mi je što smo u ovoj raspravi čuli da će vladajuća većina odbaciti projekat Jadar, tako da ne moramo da brinemo o tome, ali da se vratimo onim tekućim brigama.Mi ovde često upozoravamo koliko su mala ulaganja u obrazovanje u Srbiji i koliko naša država u odnosu na uporedne države, čak i regionu, izdvaja manje sredstava u odnosu na BDP.

investiranje u dualno obrazovanje zameni investiranjem koje ide preko Ministarstva prosvete, a ne a ne preko Kancelarije za dualno obrazovanje, jer znamo da se ta ogromna sredstva odlivaju preko Kancelarije za dualno obrazovanje koja je direktno kancelarija Vlade i ne deluje u okviru u okviru Ministarstva prosvete.Osim toga, tu imamo da nam jedan deo učenika obrazuju strane kompanije i drugi neki privredni akteri, tj. utiču na to kako će izgledati program, jer prošle godine smo na poslednjoj sednici bez ikakve rasprave doneli one izmene Zakona o dualnom obrazovanju koje u stvari predviđaju da vi možete i do četiri dana nedeljno provoditi u kompaniji, odnosno u centrima za dualno obrazovanje, a jedan dan u školi.To kako se troši taj novac ja ću vam ilustrovati jednim primerom. Ako pogledate ovaj budžet Kancelarije za dualno obrazovanje, tamo ćete videti npr. skoro 600.000 evra za promociju 600.000 evra za promociju dualnog obrazovanja. Kada malo bolje pogledate šta je to, recimo, slavna organizacija za edukaciju i razvoj omladine Beograda – CEROB, recimo, na svom fejsbuk nalogu kaže da je 2022. i 2023. godine učestvovala u promociji dualnog obrazovanja zajedno

onome što se zove krađa izbora i učestvovao je u organizaciji kol-centara, kršio je zakone. Videli smo na fotografijama kako se deli keš, novac koji rade u kol-centru i koji skupljaju tzv. sigurne glasove.Šta se dalje dogodilo? Vi ste tadašnjeg generalnog sekretara tog centra nagradili. Nagradili ste ga tako što je danas član Upravnog odbora tzv. Zavoda za unapređenje vaspitanja i obrazovanja i to je čovek koji će nam u stvari onda, na neki način odobravati programe i planove zavoda.Zaista vas molim da to ne radite obrazovanju, nemojte da crpite novac iz obrazovanja na ovakav način i nemojte da radite to preko Kancelarije, odnosno preko Generalnog sekretarijata. Nadam se da nećete i sa i sa obrazovanjem uraditi ono što ste uradili Fudbalskom klubu Partizan preko, takođe, tog Generalnog sekretarijata, odnosno kumića koji upravlja klubom. Hvala. Hvala vama svakako što ste zaista pričali o amandmanu.Reč 27.Mislim da ćete vi uskoro morati sa generalnim sekretarom da dogovorite ovde da se u Skupštini, pored zdravstvene službe koja dežura ovde, obezbedi i dežurna krojačka služba.Stepen služba.Stepen licemerja i nevaspitanja. Govoriti o obrazovanju i vaspitanju, a ne vaditi ruke iz džepova, meni ostavlja dilemu da li treba zašiti džepove ili postavu od džepova, ali u svakom slučaju jedan je taman prekinuo to da radi, izgleda da su mu zašili postavu od džepova, pa nema više tu naviku. Vi ga upozorite. Verovatno, ako i drži ruke u džepovima zbog novčanika, ih drži zbog onog kanarinca pozadi što krešti iza njegovih leđa, sigurno ne zbog nas, ali je vaše da ga upozorite da je jednostavno, barem u situaciji kada pokušava da nešto govori o obrazovanju i vaspitanju, krajnje neumesno da se na takav način ponaša ovde, a tek za nekog ko je profesor – katastrofa.

Profesor je pričao o amandmanu, o temi, a kolega pošto nije imao argumenata odlučio je da napadne njegov fizički izgled. Zamislite da sad mi napadamo vaš fizički izgled i vaše oblačenje.

Ja se izvinjavam, toliko je skoro bila povreda Poslovnika da ste sada učinili drugu, a to je povredili ste član 103. jer ovo je bila klasična zloupotreba.Ja pomenuo ni jednu fizičku karakteristiku gospodina govornika nisam. Prema tome, ovo što je rečeno apsolutno zaslužuje da se uzme vreme od grupe, ako ga uopšte imaju. **Ana Brnabić** Poštovani narodni poslaniče, već sam to uradila.Na 5. amandman je podnela narodni poslanik dr Ana Jakovljević.Izvolite. **Ana Jakovljević** Uvaženi građani Srbije, budžetom o kome poslednjih dana razgovaramo predviđeno je da Ministarstvo prosvete gradi obrazovno-naučne centre, ali je istim tim budžetom predviđeno da Kancelarija za dualno obrazovanje gradi nekakve trening centre.Kolega je malopre govorio o Zakonu o dualnom obrazovanju za koji su predstavnici vlasti, kada je on usvajan hvalili da niko takav u svetu nema, da stave prst na čelo i da se zapitaju zašto niko nema takav zakon u svetu, koji po svemu što predviđa zapravo dodatno sakati obrazovanje naše dece.Ako uzmete podatak u obzir da deca koja danas upisuju osnovnu školu do trenutka kada budu stigli do univerziteta 60% zanimanja neće postojati, ono što je zadatak obrazovanja je da tu decu pripremi na sve promene koje moderni svet donosi. Dualnim obrazovanje i načinom kako je on koncipiran u Srbiji se samo sakate ti mladi ljudi.Kada pričamo o zgradama, opet se vraćamo na ono što je tema već od ekspozea, da se ovde ulaganjima smatra kada se grade zgrade, hale i ostalo, dok opet zaboravljamo ljudski kapital. Opet zaboravljamo nastavnike. Da, gospodine Jovanov mora da vam se ponovi, ljudski kapital je najveći kapital. Nastavnike zanemarujete, ne pitajući se ko će tu decu kasnije da uči, a koliko nas malo ostaje, svi odlaze, a malo se rađamo, pitanje je i koga će učiti.Danima učiti.Danima ovde slušamo kako su prosvetni radnici najvažniji za jedno društvo, ali eto za njih nema para, tek od januara će se odvojiti pa mogu plate da dobiju koje će biti tek blizu proseka republičkog. Ne mogu odjednom da se dese zato što su vlasti koje su tu 12 godina nikako nisu mogle da stignu da vide svakog 1. septembra nastavnike koji štrajkuju. Oni će 2. oktobra ponovo izaći na ulice i Narodni pokret Srbije ih u toj borbi podržava.

a to je izgradnja Nastavnog centra „Makiš“, menja se i glasi: „Rekonstrukcija i sanacija objekata koji pripadaju policijskoj upravi u Kragujevcu, a to su PS Rača i PS Aranđelovac“.Smatram da u navedenom Nastavnom centru „Makiš“ nije moguća rekonstrukcija i sanacija objekta usled postojeće infrastrukture, a bez bez rekonstrukcije i sanacije objekta policijske stanice Rača i policijske stanice Aranđelovac hitnije i nužnije usmeriti novac iz budžeta Republike Srbije.Više sam puta pričala zašto ne treba da se rekonstruiše. Odakle pare i odakle ideja da se pare ulažu u Nastavni centar „Makiš“ kada je on mnogo puta do sada ustanovljeno da nema mogućnosti da se bilo šta tamo gradi.Evo pogledajte, dragi građani, kako izgleda objekat policijske stanice Rača. Da li policijski službenici koji zaista rade u ovakvim uslovima, koji treba da brane građane, koji treba da služe građanima, treba da rade u ovakvim uslovima? Ovo su nemogući uslovi.Svi ovi građani i svi policijski službenici iz unutrašnjosti treba da dođu ovde u Beograd, u kabinete u kojima sede ministri i da vide, njegovi saradnici, u kakvim uslovima oni rade, a u kakvim uslovima rade ovi ljudi koji su 24 sata na terenu i ljudi kojima se prvo obraćate. Bez policajaca na pozornici,

Pogledajte kako izgleda urušena zgrada u Aranđelovcu.Još jedno pitanje Vulinu, vozite ili ne ili koristite auto? Odgovorite mi sa - da ili ne. **Aleksandar Vulin** Nema ništa lepše od lepe žene koja unese ovoliko emocije i energije, nema ništa lepše od žene koja unosi toliko strasti.

odmah vas zove za rodnu ravnopravnost, odmah ste nešto loše uradili. Ova strast koju ja ovde osećam, ova strast koju izazivam, pa ja sam polaskan.Nastavićemo sa ovim. Hvala

Ja se osećam više i moja porodica ne prijatno od ovolikih hvalospeva gospodina. Ipak to malo i vređa mog partnera kada se vi meni tako obraćate.

vama na komplimentima, ali sada kada se vratim kući ne znam kako ću proći. Prema tome, odgovorite mi, gospodine, isključivo građanima dugujete odgovor sa – da ili ne. Pustite te floskule i molim vas recite mu da više ne priča ovako, molim vas, sa mnom.Ipak sam pukovnica policije koja je karijerno stekla svoj čin. Nisam to sama sebi dala. Ja vas potpuno razumem. Zaista vas razumem. Ne znam više da li smem da dam reč ministru, ali po Poslovniku moram.Izvolite ministre, molim vas, da

Pa to je nemoguće. Pa tražite previše od mene. Da ili ne? Zar sve to što se oseća ovde u vazduhu svesti na – da ili ne. Nemoguće. Nemoguće.

Da vam kažem, ljudi, makar umesto sve nervoze i ljutnje i malo ljubavi među nama

107.Dakle, Dame i gospodo narodni poslanici, vi se sigurno sećate na nekim prethodnim sednicama gospođe i mene i koliko ja vidim, ja sam slobodan. Free.

Član 107, stav 1. i stav 2.Ovde je malo to prešlo kao lično obraćanje, što nije dozvoljeno po Poslovniku.S druge strane, ova vrsta kursadžijskog humora možda je zanimljiva neko vreme, ali da vam kažem, ovo nije stvar između dve osobe u ovoj Skupštini, ovo je stvar koja je malo šira. Ovde nas gleda cela Srbija. Ovo je stvar o kojoj moramo voditi računa. Ovo je stvar u obraćanju, gde sam već imao jednu intervenciju. Molim vas nemojte na ovaj način da tretirate žene, jer to nije u redu. Nemojte to da radite. To je loša poruka svim građanima. Ako se to radi u Skupštini, onda će se to raditi i u društvu. Molim vas, ne šaljite pogrešne poruke. Hvala

član 5. amandman je podnela narodni poslanik Jelena Milošević.Izvolite. **Jelena Milošević** Zahvaljujem.Gospođo Brnabić, mi u sali imamo dva Vulina, jednog koji je vređao Draganu Rakić i drugi, koji ovde pada u nesvest kada priča o ženskoj lepoti. Ako nastavimo da radimo, bojim se koliko ćemo ih još videti. Nego, da se vratim na amandman.Aleksinac, Babušnica, Bela Palanka, Blace, Bojnik, Bosilegrad, Bujanovac, Vladičin Han, Vlasotince, Gadžin Han, Dimitrovgrad, Boljevac, Žitorađa, Kuršumlija, Lebane, Medveđa, Merošina, Preševo, Ražanj, Svrljig, Surdulica, Trgovište, Crna Trava, ovo su, gospodo, ako niste znali, nerazvijene, odnosno devastirane opštine samo nas jugu Srbije. Od 44 ukupno, 23 su na jugu, više od pola.Da građani razumeju, nerazvijena, odnosno devastirana opština je ona koja ima neki prosek razvoja koji je 50 odnosno 60% niži od republičkog. To znači ako je republički prosek kuća, ispod republički odnosno nerazvijene opštine imaju samo temelj i po neki zid. Nemaju krov, nemaju nameštaj, nemaju prozore i vrata. A i šta će im? Na jugu Srbije je toplo. A imaju otprilike i toliko niže plate od prosečne.Tamo su ljudi čuli da postoje neke prosečne plate od 100 i prosečne penzije od 45 hiljada, ali ih nisu videli. Tamo žive ljudi koji su se pretežno bavili poljoprivredom, čija penzija iznosi 12 hiljada, a ogroman broj njih, uglavnom žena, nema apsolutno nikakve prihode.Za te ljude ste preko Ministarstva za razvoj nerazvijenih opština izdvojili 380 miliona aktivnog budžeta. Dakle, bez troškova održavanja Ministarstva. Na 44 opštine, 380 miliona i 10 miliona po opštini.Volela da prvi ekonomista Srbije, Siniša Mali, ode do Žitorađe pa da proba da razvije Žitorađu sa 10 miliona, čisto da potvrdimo koliki je ekspert.Sa druge strane, za Novaka Nedića, generalnog sekretara Vlade, opredeljeno je 15 milijarde. Što će reći da je Novak Nedić važniji nego četvrtina Srbije.Moji južnjaci bi vas sad pitali - Lele, dal` ste, bre, normalni? Ja neću. Vidim i sama. Hvala.

član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr Miloš Jovanović, Vojislav Mihailović, Predrag Marsenić, mr Vladimir Jelić, Dejan Šulkić, Vladimir Đorđević, Zoran Sandić, Ljubinko Đurković,

5. rebalansa popravimo u smislu da pokušamo da uzmemo nešto para od gospodina Siniše Malog, odnosno Ministarstva finansija, što znamo da je nemoguća misija i da prebacimo na neke pozicije koje su, po nama, odnosno po prioritetu koji ima naša stranka i naša koalicija, a to su obrazovanje, zdravstvo, kultura, odnosno da dobar deo sredstava, preko 70 milijardi lociramo na onaj deo koji se zove opremanje bolnica, bolnica, izgradnja ovih objekata za prečišćavanje vode, izgradnja objekata u oblasti zdravstva, bolnica, škola, sportske infrastrukture.Žao

u Kragujevcu postoji jedan fakultet koji gotovo četvrt veka, 25 godina, nema svoj objekat, nego funkcioniše na nekih pet do 10 mesta, zavisi od godine do godine. Vi sami znate da kad ste dve godine podstanar je problem, a za 25 godina to je stvarno…Ne zameram, ali vas molim da imate u vidu da to jednog trenutka mora da se reši. Nije u rebalansu, ali predvidite to za budžet za sledeću godinu. Vrlo brzo će biti i budžet.Što Zakona o rebalansu tiče, mislim da ima i dobrih i loših stvari. Mislim da je budžet dobro projektovan, da nije bilo lutanja i maštanja, da je izvršenje, znači, više od planiranog, 133 milijardi nije malo, deficit jeste veći. Po meni, deficit i ne bi bio toliki problem da mi imamo ulaganja u objekte odnosno da imamo investicije u nešto što će vrlo brzo da nam se vrati, što će dugoročno donositi prihode i vrlo brzo da se vrati.Meni smeta, a ja sam to pričala i pre, na prethodnoj Skupštini, da imamo ulaganja u stadion. Ja nisam protiv sporta, meni smeta ulaganje u stadione, ne samo ovaj nacionalni sa infrastrukturom, uopšte stadione po Srbiji. Mislim da u ovom trenutku kao država imamo mnogo bitnijih stvari od stadiona.Gospodine Mali, rekli ste da je sport biznis. Ako je sport biznis, hajde da ga prepustimo biznismenima. Hajde da privatizujemo klubove. klubove. Ako neko misli da će kontrolom navijača da nešto iskontroliše, verujte mi da neće. Kontrola navijača sportskih klubova je kontrola džaka punog buva koji je izbušen na sve strane. I vama će se to vratiti, odnosno obiće se to vama o glavu. Ali, o tome vi razmišljajte.Ima i dobrih stvari. Mi ćemo to podržati. Znači, mi smo za povećanje penzija. Ono što ja negde možda idealistički promišljam je da u jednom trenutku moramo zaustaviti to linearno povećanje.

200.000, on dobija 220.000 hiljada. Inicijalna razlika je 170.000, ali posle prvog povećanja mi već pravimo razliku i ide na 187.000 hiljada. Sledećim povećanjem, odnosno na deset,

pertle.Nemam neki stav kada su u pitanju „Rafali“ i nabavka, nisam stručnjak za to. Jesam da zemlja bude dobro pripremljena, naoružanja, ali nisam sigurna da je ovo pravi trenutak. Jesmo za povećanje, zato ćemo i glasati kada su u pitanju ova povećanja za drugo, treće i četvrto dete, ali pričaću o tome kasnije. Hvala. **Ana Brnabić** Hvala vama mnogo na korektnosti, zaista.Na

Dobar dan, hvala za reč.Demokratska stranka je podnela amandman na član 5, ista tema kao u članu 3, a to je izgradnja stadiona, kao što je već nekoliko kolega iz opozicije podnelo ovaj amandman, zato što se ne slažemo sa prioritetima koji su utvrđeni i zato što je reč o jednom suludom zaduživanju, a opet i novcu koji može biti preusmeren, kao što sam u prethodnom izlaganju rekla, na ljude koji žive u neuslovima i koji su na granici ili žive u apsolutnom siromaštvu, a takvih je u Srbiji, verovali ili ne, pola miliona.S

da li je ta preraspodela pravedna i da li je ta preraspodela izvedena na način da oni koji su u najlošijem položaju mogu imati nešto od tog rasta.Problem sa ekonomskom politikom SNS jeste što ovde bogati postaju bogatiji, siromašniji postaju siromašniji.

da, ono što je ovde problem i zašto ne možemo podržati ovaj rebalans budžeta jeste što prioriteti su postavljeni tako da se govori o stadionima, da se govori o halama, da se govori o ciglama, znači da se govori o privatnim poslovima koji mogu nekom obezbediti dobit, ali ne i građanima Srbije.Ponavljam još jednom – plata za život u Srbiji koja vam je potrebna je 144.000, prosečna plata je 100.000. Zato pozivam građane da potpišu peticiju „Plata za život“. Hvala.

grupe.Dakle, ja sam predložio ovim amandmanom da se sredstva od dve milijarde i 100 miliona dinara predloženih za obnovu objekata u kojima će odvijati služenje vojnog roka

na temu ponovnog uvođenja vojnog roka. Strategija bezbednosti, odnosno strategija odbrane koja bi trebalo da predviđa, odnosno trebalo da predloži jednu takvu meru nije donesena, odnosno poslednja donesena Strategija odbrane potiče još iz 2019. godine, ona na mnoge načine više nije aktuelna, jel tako. Studija tzv. izazova, rizika i pretnji takođe nije urađena, to je takođe nešto što bi trebalo da čujemo i ukoliko je služenje vojnog roka pravi odgovor na takvu situaciju, na bezbednosnu situaciju u kojoj se Srbija trenutno nalazi, onda bi zaista o tome trebalo razgovarati. Tako nešto nije obavljeno, nikakve konsultacije nisu obavljene, ništa od toga nismo videli, nismo o tome razgovarali ni u ovom domu, a o široj društvenoj diskusiji da ne govorim.Krovna organizacija mladih Srbije je juče izašla sa novim dokumentom, sa saopštenjem u kome skreće pažnju da nikakve konsultacije sa mladima kojih se ova mera direktno tiče nisu obavljene. Ova organizacija skreće pažnju na neke izuzetno važne i potencijalno štetne efekte uvođenja vojnog roka, kao što je izbegavanje roka kroz napuštanje zemlje, itd. Mi smo ovih dana razgovarali o demografiji, čuli smo zabrinutost zbog negativnog ili niskog prirodnog priraštaja, a istovremeno sprovode se ove mere koje na različite načine izguravaju mlade ljude iz ove zemlje.Međutim, kada se sve to uzme u obzir i kada se doda ono što svi stručnjaci pocrtavaju kada je u pitanju predlog ponovnog uvođenja vojnog roka, a to je da 75 dana, koliko će navodno ovaj rok trajati, nije dovoljno ni za šta, a kamoli da se obuče sposobni vojnici koji bi mogli efektivno da popune vojne jedinice. Onda se postavlja pitanje – koji je pravi cilj ove mere, koji je pravi cilj ponovnog uvođenja vojnog roka?S obzirom da očigledno koristi ne prevazilaze štete, naprotiv, reklo bi se da je jedini cilj isključivo politički, da ne kažem populistički. Ponovno uvođenje vojnog roka prati jedna očigledna ratoborna retorika, jel tako, da se vojska na Kosovo vrati, ceo jedan ratoborni nastup celog režima. Sad mi znamo, naravno, šta se dešavalo kada je vojska poslednji put bila na Kosovu. Aleksandar Vučić je nabavljao nove zavese za stan, Aleksandar Aleksandar Vulin je razmišljao o tome kako da vodenim topovima zasipa studente, to je najbliže što je prišao vojsci, a ginuli su i ranjavani su neki drugi mladi momci, neka druga deca, deca nekih drugih ljudi, a ne oni koji su u tu vojsku slali. Tako da, ovaj režim, predstavnici tog režima, koji sada ponovo vladaju Srbijom, kada obnavljaju ovu retoriku imamo sve razloge da verujemo da se stvari neće dobro završiti. Naravno, nije sve u tome, treba pocrtati još jednu stvar.Postoji još nešto što je važno vezano za Vojsku Srbije. Vojska Srbije, takođe postoji i nešto u opisu njene misije, što se zove Treća misija Vojske Srbije. se tiče učešća u civilnim akcijama, pomoći u katastrofama, u prirodnim nepogodama, itd. To je nešto što jeste izuzetno važno, ali može da se obnovi i na način koji ne podrazumeva ratnu retoriku, koji ne podrazumeva pretnje komšijama, pretnje novim ratovima, novim sukobima itd, a taj način je obnavljanje nečega što se zove civilna zaštita. Zašto to nije našlo mesta u ovom rebalansu?Konačno, treba reći i ovo. Mi smo svedoci poslednjih godina, ali i poslednjih nedelja,

Prethodnih godina smo videli da vojnici Vojske Srbije ginu u rutinskim mirnodopskim zadacima u svakodnevnim normalnim uslovima, mirnodopskim uslovima. To je sistem koji ne može da garantuje bezbednost i sigurnost i preživljavanje čak ni profesionalnim, obučenim vojnicima.Od koga vi tražite da šalje svoju decu u taj i takav sistem? Bez toga apsolutno je nemoguće i besmisleno razgovarati o ulaganju u ovu meru. Toliko. Hvala. Hvala vam.Krenuli ste baš izuzetno korektno i hvala vam što ste se držali amandmana, ali potpuno ne mogu da razumem da pravimo tu atmosferu gde vi svaki put morate da se vraćate na predsednika Aleksandra Vučića i da ga uključujete baš u svaku temu i svaku priču koju imate, nekako potpuno nepotrebno, nikakve veze nema sa amandmanom, izazovete samo, ovde bacite valjda zlu krv nepotrebno i neprofesionalno.Đorđe Komlenski sada ima reč. Zahvaljujem, predsedniče Skupštine gospođo Brnabić.Ovaj amandman ne treba prihvatiti i samo obrazloženje koje smo, nažalost, morali ovde da slušamo jasno govori u prilog toga da protiv ovog amandmana treba i glasati, čak apsolutno biti siguran da neće biti usvojen, treba da glasamo protiv njega, a ne samo da pustimo da vidimo da li će se za njega glasati jedan, pet ili dva poslanika.Naime, obrazloženje ovog amandmana koje je dato je nastavak jedne vrste hibridnog rata koji se vodi protiv Republike Srbije i apsolutno ono što se pokušava na nazovi suptilan način, kroz način na koji je ovo obrazloženje dato, prezentovati građanima Srbije jeste da Vojska Srbije je nešto što je nebezbedno, nešto što želi, hoće, traži rat i da je jednostavno apsolutno nepotrebno njeno postojanje, bivstvovanje u Republici Srbiji, a pogotovo ne njeno snaženje i njeno jačanje.Jasno je da ovakav način razmišljanja proističe iz izvora finansiranja koji pristiže onima koji zastupaju ovakav stav, jer siguran sam da nisu poslušnici NATO pakta i prinudne uprave iz Brisela bili na vlasti 2011. godine odluka o prestanku služenja redovnog vojnog roka nikada ne bi bila doneta.Možemo mi da se složimo da su uslovi ovakvi ili onakvi u kasarnama, ali kasarne nikada nisu bile, pa čak ne treba ni da budu hoteli, „ol inkluziv“ kategorije, već mesto na kojem se obučava ratnim veštinama i preživljavanju u slučaju rata.Priče rata.Priče o nekakvim ratno huškačkim pozivima su zaista, samo izmišljotina mrzitelja Srbije i onih koji pokušavaju na svaki način, što sa Kosova i i Metohije, od strane Kurtijevog režima i UČK okupatora, tako i od predstavnika muslimanske federacije iz Sarajeva, da prebace teret na Srbiju njihovih pokušaja da isprovociraju sukob Republike Srbije sa NATO paktom. To je nešto što mora da bude potpuno jasno i nedvosmisleno.Niko ne želi rat. Stara narodna, a vi ste očigledno zaboravili i na narod, a očigledno i na njegovu tradiciju je bila ko rat priželjkivao rat mu kući bio. Niko rat ne želi i da rata ne bilo, i da naši sugrađani i sunarodnici na Kosovu i Metohiji ne bi bili terorisani i zlostavljani, Vojska Srbije mora da jača. Vojska je nešto što je instrument odvraćanja, a ne ratovanja. Srbija nikada nije vodila osvajačke ratove, uvek je se branila i uvek je vodila odbrambene ratove i nikada, čini mi se, nije bilo više pokušaja da se tradicija sprskog naroda, samopoštovanja više unizi i više uništi, nego što sada čine predstavnici nekakvih zeleno levih, desnih, ovakvih i onakvih frontova, kojima je očigledno, sem, propagiranja LGBT ideologije sledeća stvar, propast Srbije na agendi kojom se bave.Prema tome, ovaj amandman ne treba usvojiti, ne treba ga, naprotiv, u budžetu Republike Srbije, kada bude usvajan krajem ove godine, sredstva za služenje vojnog roka još više uvećati, kako bismo taj postupak mogli mogli što više da ubrzamo i da se omogući što veći obuhvat, jer ja vam garantujem, moj sin je iz generacije koja treba da ide po ovom predlogu, na odsluženje vojnog roka, 95% mladih želi da služi vojsku. Pitanje je hoće li taj procenat od tih nekih 5% koji je pokušati da izbegne ovakvim trovanjem se podići na 5,5%, ali budite sigurni da je omladina da je omladina Srbije daleko svesnija nego ovi sa desne strane koji govore protiv interesa i Vojske i Republike Srbije. **Ana Hvala vam.Reč ima narodni poslanik Rastislav Dinić. Izvolite. **Rastislav Dinić** Hvala lepo.Dakle, vrlo kratko. Kao prvo razlog zašto sam pomenuo Aleksandra Vučića i njegovo ponašanje tokom bombardovanja Srbije 1999. godine, jeste što me izuzetno lično pogađa kao veterana rata 1999. godine, kao neko ko je lično služio vojsku od decembra 1998. godine do decembra 1999. godine. Lično me pogađa kada ljudi poput Aleksandra Vučića, koji nemaju pojma o čemu govore, pričaju o ovom stvarima i koriste ih kako bi raspririvali mržnju i huškali na sukobe i rat.Još rat.Još nešto, moram da kažem i ovo Vojska Srbije bi trebalo da bude vojska svih građana Srbije. Ja ne znam kako očekujete da u tu vojsku idu mladi Albanci nrp. kojima se ministar Vulin obraća sa šiptari.

Zahvaljujem, predsednice.Htela sam smo kratko da se osvrnem na deo izlaganja gospodina Dinića, u delu koji se odnosi na negativne demografske trendove o kojima je govorio, a volela bih da razjasnim i narodnim poslanicima koji sede ovde u sali, a koji možda o toj temi ne znaju dovoljno, kao i građanima Srbije, da prosto, ne upadamo u zamku političkih floskula koje mogu da dovedu u zabludu da postoje neka rešenja koja mogu na tacni biti izneta i doneti neke revolucionarne i velike promene.Dakle, mi demografske izazove koje imamo danas, probleme koje imamo sa brojem živorođene dece, ne baštinimo od juče, ne baštinimo od pre tri godine, ne baštinimo ni od pre 15 godina, kada je neka druga koalicija bila na vlasti, zaista trend opadanja živorođene dece baštinimo iz mnogo ranijeg perioda, posle Drugog svetskog rata. Poslednji put je Srbija zabeležila stopu fertiliteta 2,1 koja dovoljna za prostu reprodukciju i možemo da kažemo da postoji pozitivan demografski trend, 1960. godine, pa nadalje je ta stopa fertiliteta u stvari opadala.Ono što postoji trenutno od podataka na Republičkom zavodu za statistiku, dostupno je i vama i verujem da ste jako dobro informisani u tom pogledu. Dakle, negde smo najkritičniju tačku imali 2007. godine kada je stopa fertiliteta iznosila 1,38. Stopa od 1,40 poslednji put je zabeležena 2011. godine. Uvođenjem postupno mera populacione politike dolazimo do toga da se ovi brojevi povećavaju, a na ovim malim brojevima, male vrednosti za koje se povećavaju su zaista znače mnogo. Pa, tako 2016. godine ta stopa fertiliteta iznosi 1,46 da bi 2022. godine ona bila povećana na čak 1,63 što je bio rekord na nivou Evrope u kojoj mi danas sedimo.U možemo da kažemo da je Srbija bila među retkim državama u Evropi koja je zabeležila 2021. godine i 2022. godine značajno povećanje broja živorođenih u odnosu na sve države u Evropi koje se danas nalaze. Znam da postoje očekivanja u pogledu primene mera populacione populacione politike da dobijemo epohalne rezultate, međutim, da ne znam koliko para damo i da se ne znam na kojoj tački na planeti Zemlji nalazimo, mi ne možemo da očekujemo takve rezultate.Dobra vest u svemu ovome što može da se zaključi da u određenim kategorijama dolazi do značajnog povećanja broja dece. Recimo porodice koje očekuju svoje treće, četvrto dete beleže rast od kada su uvedene mere koje se odnose na finansijsku podršku porodici. To možete vrlo lako da pogledate iz statističkih podatka koji su svima dostupni u periodu od 2017. godine kada je prvi put predstavljen ovaj zakon, pa evo do danas kada usvajamo nove izmene o kojima o kojima će nadležna ministarka i više govoriti. Dakle, ja bih zaista volela da jednom zauvek bez obzira ko se nalazi na poziciji da danas odgovara sa pozicije vlasti ili sa pozicije opozicije, ne zloupotrebljavamo temu demografskih izazova zato što sve sutra da dođete vi ili bilo ko od vaših kolega na vlast, ovo nisu pitanja koja mogu tako lako da se reše.Druga stvar o kojoj sam ja takođe želela da istaknem jeste problem sa kojim ćemo se svi mi suočavati a odraziće se značajno na budžet o kojem sada raspravljamo, a to je povećanje troškova usled povećanja povećanja starosti naše države.Volela bih iskreno da u toku ovih rasprava koje sam u nekom trenutku slušala ovde iz sale, a neke sam imala prilike da slušam i tokom svog rada u okviru nekih drugih aktivnosti koje obavljam, dakle da ne dolazimo u situaciju da se ne bavimo suštinskim problemima, a ne da se bavimo ovde kroz skupštinsku raspravu demagogijama. Povećanje starosti stanovništva između ostalog govori i o kvalitetu zdravstvene zaštite koja je pružena našim građanima. Dakle, to je jedna stvar o kojoj moramo da govorimo. Profesorka Kisić je svojevremeno to vrlo lepo obrazlagala s obzirom da je samostalno učestvovala u okviru pisanja tih strategija i analiza koje se bave starošću stanovništva, žao mi je što narodni poslanik sada odlazi.Dakle, jedna od dve stvari o kojima moramo ozbiljno da razgovaramo, da postignemo jedan politički dijalog, jedan institucijalni dijalog u kome ćemo svi zajedno raditi na rešavanju ovog problema a ne ovakvu jednu temu koristiti za dnevno političke razmirice. Dobro, izvinjavam se, nisam znao. Nema veze. Nisam ništa negativno, rekao sam samo žao mi je što niste u sali. Nisam se kritički izjasnio u pogledu razloga zašto je napustio.Vezano amandman koji traži izmenu pozicija za ulaganje u Ministarstvo odbrane, odnosno u vojsku Srbije u kontekstu vraćanja obaveze vojnog služenja odnosno služenja vojnog roka. Mislim da je to važna odluka, velika odluka da smo dugo godina čekali ovu odluku, evo to zna i potpredsednik Vulin, dok je bio u Ministarstvu odbrane, posle narodni ministar, pa ministar Gašić, naravno sa predsednikom Republike i tadašnjom Vladom, rađeno na tome i vršene su ozbiljne analize, svakako pre svega u General štabu vojske Srbije, odnosno stručne službe Vojske Srbije koje su izvršile procenu, i pozitivnih i negativnih efekata, takve potencijalne odluke.Nakon detaljnih analiza i višegodišnjih analiza, konačno mislim da imamo i atmosferu, da ne kažem ambijent svakako političku volju, u periodu koji je pred nama da donesemo predlog zakona kojim vraćamo obavezno služenje vojnog roka u nešto kraćem trajanju od 75 dana, nešto drugačijim uslovima i svesni da ne možemo vraćati i ne treba da vraćamo vreme koje je bilo pre 10,20 godina ili 30 godina, ali isto tako svesni da mi gotovo 14 godina gubimo 14 generacija koje nisu služile vojni rok, osim malog broja njih koji su se javili na dobrovoljno služenje vojnog roka, nešto više od 1000, prosečno godišnje ide, naravno plus profesionalni sastav, a svake godine vam ogroman broj ljudi koji zbog starosnog uzrasta, životnog doba, napuštaju rezervni sastav i nisu više ono što se narodski zvalo treće pozivci, više se ne vode kao vojni obveznici i gubite 14 generacija koje više nisu vojno obavezni da se odazovu na poziv otadžbine, a istovremeno ne dobijate novih 14 generacija. To je takav deficit i takva destrukcija odbrambenog potencijala jedne države da je neodrživo održiva i sa svim ulaganjima u vojsku koje su rađene sa promocijom profesionalne vojske sa boljim standardom, većim platama, boljom opremom, uniformama, naoružanjem vozilima i vi možete u jednom delu da nadomestite to, ali ne možete u ovom socijalnom ambijentu, ne samo u Srbiji, nego u svetu, ne možete da prosto samo iz profesionalnog sastava popunite sve ono što vam je

ne mogu da popune, zato što nije pitanje para, i ljudi danas mogu da zarade lakše novac i da kažem sa manje rizika na drugim mestima i verujem da ćemo svi zajedno imati ozbiljnu analizu i ozbiljnu raspravu u parlamentu kada izađemo sa tim predlogom zakona i gde ćete videti mnogo preciznije sve ono što predviđamo.Ratoborna retorika i veza sa vraćanjem obaveznog služenja vojnog roka, ne znam čija ratoborna retorika, rekao bih da u Srbiji idu stalno umirujući tonovi, želja za nastavak dijaloga sa Prištinom, iako to često zvuči iracionalno, Priština ne želi, Albanci na Kosovu ne žele, dijalog, nego žele da sprovedu svoju agendu etničkog čišćenja, KiM, pre svega od Srba, ali i drugih građana koji Srbiju vide kao svoju državu, da ne budemo nefer i da ne zaboravimo i druge narode, koji žive na prostoru KiM. Ratoborna retorika od onih država koje nam kažu da je Kosovo nezavisno, ratoborna retorika od onih koji nam zameraju što smo vojno neutralni, ratoborna retorika od onih kada traže da se opredelimo za koga smo, a ako nismo za njih, onda smo automatski protiv njih to bih mogao da razumem, a da nam vi kažete da mi imamo ratobornu retoriku, mi kažemo priznajemo sve susede, BiH, u skladu sa Dejtonskim sporazumom, nemamo pretenzije ni prema jednoj državi. Rešili smo sva pitanja sa Severnom Makedonijom, sa Crnom Gorom želimo najbolje moguće odnose, sa Mađarskom imamo najbolje istorijske odnose, sa Rumunijom nikada nismo imali probleme, sa Bugarima radimo i mislim da možemo da imamo mnogo bolje odnose, sa Hrvatima i nama, trebaju bolji odnosi.Nemamo ni prema kome pretenziju, osim što imaju pretenziju prema nama i našoj teritoriji i našoj državi, odnosno po pitanju KiM. Vi kažete, ratoborna retorika Srbije dovodi do obaveznog vojnog roka, ne, nego bezbednosna i demografska situacija u Srbiji traži odgovornu politiku a to jeste vraćanje obaveznog služenja vojnog roka.U kontekstu savremenog vremena vremena i onoga što su današnje društvene okolnosti, spomenuto je prisustvo vojske na KiM i da se aludira da se nešto loše dešavalo na KiM, kada je tamo bila naša vojska tamo, tada, Vojska Savezne Republike Jugoslavije i policija Srbije. Rekao bih kada su na KiM, bili naši vojnici i naši policajci, teroristi nisu bili u gradovima i kasarnama, nego su bili proterani, uhapšeni i likvidirani i to je ključna razlika.Kada je srpska vojska bila na Kosovu, teroristi nisu predstavljali oružanu silu, nego su bili tretirani kako terorističke organizacije moraju da budu tretirane. Daće Bog da se poštuje Rezolucija 1244, Vojno tehnički Sporazum iz Kumanova i da se vrati do 1000 pripadnika bezbednosnih struktura Srbije na teritoriji KiM, što je garancija i obaveza onih koji su glasali za Rezoluciju 1244 i potpisali sa nama Vojno tehnički Sporazum to bi bila velika stvar i svakako garancija srpskom narodu na KiM, da može da ostane, opstane i da se oseća sigurnije.Na kraju ono što je najmučnije, jer ove teme su stvar političke rasprave i dobro je da se o njima razgovara, ali ono što mi je zaista mučno da slušam jeste korišćenje svaki puta bilo kakve tragedije u kontekstu politizacije.Užasna je stvar ovo što se desilo

kosmonaut, vatrogasac, političar, nije bitno, nije oslobođen i ne može da bude oslobođen odgovornosti i biće izveden pred lice pravde, samo ne treba praviti atmosferu linča nego dozvoliti da istražni organi rade svoj postupak.Mi ne možemo da vratimo ljudske živote, što je najteže i najgore, ali to ne znači da zbog jednog pogrešnog poteza, užasno pogrešnog poteza i jedne tragedije, treba da napadnemo vojsku Srbije ili sistem odbrane i da kažemo da to dovodimo u pitanje da li nam uopšte treba vojska ili da koristimo svaki put kada se nešto loše desi da kažemo da zbog toga nam ne treba taj deo društva ili taj deo države, jer to onda postaje besmisleno.Znate šta, na žalost, desi se užasna tragedija,

nekada vatrogasac nastrada vršeći svoju dužnost časno, boreći se protiv plamena, požara, zemljotresa, poplave, pa to ne znači da nam ne trebaju vatrogasci.I taj narativ kako je poginuli sin ili neki vojnici u mirnodopskim uslovima, ne znam ja sam bio dve godine, Vulin tri godine, u mom mandatu na žalost dva pripadnika vojske Srbije su poginuli.Jedan je imao infarkt u toku vožnje kamionom, a drugi je prilikom izvođenja složene vežbe za specijalne jedinice i nastradao je, iako je bio iskusan podoficir, ali to ne znači sada da treba da ukinemo jedinicu i da treba da ukinemo vojsku ili da nam ne treba više vojska. Nemojte ako je neko kriv za saobraćajnu nezgodu, on treba da odgovara, ne možemo baciti stigmu i mrlju na celu vojsku i da kažemo da nam zbog toga ne treba vojni rok, jer je neko učinio takav krupan saobraćajni prekršaj, odnosno krivično delo.Nemamo pravo to da radimo, moramo da se ponašamo odgovorno i vi kao opozicija morate da se ponašate odgovorno, jer predstavljate nemali broj građana, ne da kažete zato što se desila saobraćajna nezgoda, zato što je uništena jedna porodica u toj saobraćajnoj nezgodi, treba da ćutimo i da ne smemo da pomislimo da zloupotrebimo tu tragediju. I šta sad zbog toga, ne treba nam više vojni rok, ne treba da vratimo vojsku.Onda kažete – a treba nam treća misija Vojske Srbije, da prevedem, to je pomoć kada su poplave, požari, smetovi, kada se svi setimo gde nam je Vojska i policija, ali smanjite izdvajanja za vojsku i ne treba nam vojska i ne treba da vojska ima bolju opremu i nemojte da kupujete to i to za vojsku, ali kada dođe stani-pani, onda nam treba vojska.Trebaju nam regruti, ne da bi ratovali nego da bi čuvali državu, da bi odvraćali one koji nam ne žele dobro, nažalost, ima i takvih, da bi nove generacije bile sigurnije i stabilnije, bolje pripremljenije da reaguju na svaku moguću situaciju. Daj Bože da nikada ne treba da naša vojska više interveniše, ali to niko ne može da potpiše da će se desiti, odnosno da se više nikada neće desiti. E, pa bolje da budete pripremljeni za loš trenutak, a da ga nikada ne dočekate, nego da pričate da se to neće desiti, a onda kada se nažalost to po nekada i desi, jer to istorija potvrđuje, budete potpuno nespremni, neorganizovani i doživite katastrofu.Da ne budem advokat Aleksandra Vučića, ne znam zašto ga spominjete u odnosu na ratna dešavanja. Čovek obavlja posao koji obavlja i spram toga je je ustavnopravnom i zakonopravnom položaju vlastan da priča o ovoj temi vraćanja vojnog roka. Znam da je služio vojni rok u Sarajevu, znam da je bio u ratnim godina u Republici Srpskoj ratni izveštač, ratni reporter, nije pobegao nikada iz države, nije se sklanjao iz države. Bio je ministar kada je bilo doba rata, odnosno napad, agresije na našu državu, majka mu je mogla nastradati, delile su minute prilikom bombardovanja Radio-televizija Srbije, da na našu sramotu mi utvrđujemo ko je kriv u Radio-televiziji Srbije što su nas ovi zlikovci bombardovali. Znači, nije problem onaj što je bacio bombu, nego je problem ovaj koji je u televiziji radio. I to smo prolazili, samo da se građani Srbije sete da je bila inkvizicija nad rukovodstvom RTS-a, kao da su oni bacali bombe i da je RTS legitimna meta i valjda je sve legitimno kada oni nas bombarduju. Da li su i vojnici i policajci legitimna meta?Nemojte to da dozvolimo da nam se radi, jer to zaista izlazi iz onog okvira demokratske diskusije višestranačja, političkog pluralizama, konkurencije ideja, nadmudrivanja. Sve je to dobro, ali neke stvari moraju da ostanu van toga, a to jeste pitanje bezbednosti i odbrane države, to jeste pitanje odnosa prema i vojsci, to je iznad svega odnos prema porodicama koje su doživele veliku, užasnu tragediju, koju mi ne možemo da znamo kakva je, možemo samo da razumemo da je ogromna, a ne možemo da znamo jer mi na sreću nismo to doživeli, a oni na nesreću jesu. Nemojte da se igramo sa tim emocijama, da sada zato što se desila nesreća u kojoj nažalost učestvuje i pripadnik Vojske Srbije, treba da kažemo da nam ne treba sutra vojni rok.Apsolutno nema nikakve veze, a posebno da podvedete da kada je Vojska Srbije bila na Kosovu, tada je bilo loše stanje. Ne, tada su teroristi bili tamo gde teroristi treba teroristi da budu, u zatvorima, pred tužiocima ili proterani iz države. Tako je bilo. A danas vam teroristi prestavljaju oružanu silu na Kosovu i Metohiji i zato imate takvu bezbednosnu situaciju kakvu imate. Hvala lepo.

o bilo kome ovde možete da mislite šta god želite. Miloš Vučević je predsednik Vlade Republike Srbije. Vaše je da mu se obraćate sa poštovanjem. On sa vama nije na ti, tako da vas molim da mu se obraćete onako kako nalaže red i protokol i osnovno, ali zaista najosnovnije vaspitanje.Izvolite. **Miloš Parandilović** Samo vi meni vratite vreme.Meni lektor ne treba. Ja savršeno dobro znam šta pričam. Ja sam čoveka nazvao po prezimenu. Ja ne vidim šta je tu uvredljivo, ako nekoga po prezimenu nazovete. To što sam izostavio gospodine ima svoje razloge i ja na to imam pravo.

šta ćemo sad?Mene pustite da iskoristim svoje vreme, pa vi posle toga kažite šta imate kao što ste ovde ceo dan parlament zasipali gomilom laži. Ja kažem da se Vučević predstavlja kao veliki demokrata, a zaboravlja da živi u zemlji pod čijom vlašću su uništeni svi mediji u ovoj zemlji. Nema javne debate ni na jednoj televiziji sa nacionalnom frekvencijom. Opozicija jedino može da se vidi na RTS-u.Kriminalizovali ste zemlju. Nije posao Vučevića da se bavi mojom političkom biografijom. Ona je vrlo lako dostupna, samo što vi pokušavate da je fabrikujete ovde. Miloš Parandilović kad nije bio zadovoljan svojom postojećom strankom, on je pravio svoju i išao težim putem, koliko god puta, a nisam trčao u vladajuću, za razliku od većine vas ovde što ste pokupili iz svih sistema i svih režima sve što ste mogli, i kuso i repato i metnuli ovde nama da ispira mozak, sve što je potrčalo za kazanom. Pa, mogao sam ja da trčim za kazanom, ali neću, mene vaš kazan ne interesuje. Mene interesuje da ja vama mogu da kažem ono što je meni na srcu i što je na srcu većini građana Srbije, a to je činjenica, kad pričate o vojsci, jer ste vojsku potpuno razbucali, kao što ste i razbucali državu Srbiju.Oficiri, jeste li pričali o toj temi, da se masovno skidaju iz vojske? Vraćaju kredite koji su uloženi u njih kroz školovanje i beže kao đavo od krsta. Zašto? Zato što su još za vreme Vulina morali da kreče kasarne jer ste otpustili sve domare i zato što ste razbucali sistem u vojsci, kao što ste i razbucali državu Srbiju.Nemojte vi da se plašite, gospođo Brnabić, ja sam tražio zahtev za reč pre sat vremena, vi mene ignorišete u sistemu. Nemojte vi da se plašite mene, ja ću biti blag prema vama, samo budite dobri.Dakle, dobri.Dakle, stvari su vrlo jednostavne. Sve ispušene muštikle iz svih stranaka ste pokupili kod vas i metnuli ovde nama da ispiraju mozak. Premijer Srbije se mnogo čime bavi ovde, ali se ne bavi suštinom i onim što mu je posao.Dakle, posao.Dakle, kriminalizovali ste ovu zemlju. Novim Sadom upravljaju, vi znate to bolje nego ja, Snajper, Boske i ostala bulumenta kriminalna. Više se ne zna da li ste vi šef njima ili oni vama. Državom upravljaju Radojičić i Veselinović, Luka Bojović itd. Svoj mafiji u zemlji ste predali vlast i sad očekujete poštovanje. Pazite, vi još, kao vrhunac bezobrazluka, očekujete poštovanje od nas za masakr koji ste napravili nad građanima ove zemlje. E, pa, gospodo, poštovanja nema, niti će ga biti, barem ne od mene. A vi se nemojte baviti mojom političkom biografijom, iako možete do sutra, ja nemam problem sa tim. Vi se bavite ovim kriminalnim miljeom koji ste stvorili u Srbiji i ovom državom koju ste razvalili i gurnuli u grob, to je vaš posao, a ne da čekate poziv Vučića šta će da vam kaže, pa da se obratite. Dobro, gospodine Parandiloviću, vama na čast, što se mene tiče. Svako ovde govori pre svega u svoje ime i ime svoje porodice, a onda ima Milenko Jovanov. **Milenko Jovanov** Nismo primarno ovde da bilo kome ispiramo mozak, ali i ako jesmo, u ovom slučaju objekat ispiranja nedostaje, pa ću se uzdržati od bilo kakvog komentara. Hvala.

ministri, poštovane koleginice narodne poslanice i kolege narodni poslanici, naravno da nećemo prihvatiti ovaj amandman, ali da se ja ne ponavljam i one čuvene poslovice koju sam rekao pre neki dan, svakom diskusijom ovog narodnog poslanika ona dobija sve veću potvrdu. Da li je to činjenica ili nije, najbolje građani ocenjuju.Kada već pričamo o tome ko je bio vlast ili nije, hajde malo samo da sagledamo činjenice onako realno kako stoje. Malopre smo čuli da on nikada nije trčao da bude deo vlasti, ali činjenice ga demantuju. Ovo pričam sve zato što moraju građani da znaju kome veruju i koga slušaju, jer kao što je sve istina što izgovori, istina je sasvim suprotna od onoga po papirima i dokazima.Naime, ja sam vam već pročitao da je 2012. godine bio na listi Borisa Tadića, dakle, vlast, za bolji život, ili kako se već zvala tada ta lista. Nakon toga, prešao je u POKS, za koji je sam rekao malopre da je bio deo vlasti sa SNS. Dakle, opet Dakle, opet ste bili vlast. Pa onda POKS dva, dakle, još malo vlasti. Od 12 godina vlasti SNS ili koliko se već bavite politikom, vi ste na ovaj ili onaj način 10 godina bili na vlasti i to je činjenica.Kažete da ne trčite da budete vlast. Šta ste tražili na našoj listi koja je pobedila tada? Kako to? Pričate o nekakvoj lojalnosti, pričate ovde i držite moralne lekcije svima. Vaše ponašanje i vaše vaspitanje ne želim više da komentarišem, ali mi kažite koja je to lojalnost ako ste prodali SPO i POKS 1, POKS 2, drugu grupu građana ili stranku u kojoj ste pripadali.Kažite mi sada - da li vam je malo neprijatno kada ste prodali Dragana Đilasa, sa kojim se apsolutno ne slažem, imamo dijametralno suprotno političke stavove i 12 godina imamo diskusije u gradskoj Skupštini, pa i ovde u Republičkoj? On vas je branio na televizijama različitim kada su vas se svi odrekli. On vas je stavio na listu. Zbog njega ste narodni poslanik. Kada je bilo potrebno da se glasa u onom vašem opozicionom, unutrašnjem ratu, da li se izlazi na izbore ili ne, vi ste ti prvi koji ste digli ruku protiv njega, a da na to sve dodamo i da ste već u ovom sazivu promenili tri poslanička kluba. Tako da o vašem moralu, težini vaših reči, najbolje govore vaša dela.Ja se jako radujem što građani Srbije imaju prilike da vas vide, ali pre svega čuju, jer ste vi ono lice koje nikada ne sme da dođe u priliku da vodi jednu mesnu zajednicu, a kamoli grad i Srbiju. Hvala.

znam da vi možete, možda vi nemate pametnije stvari koje ćete raditi, ali Skupština tome ne služi. Služi tome da služimo građanima, a ne za samopromociju.

treba službe, sami ste rekli da je vaša biografija javno dostupna. Kakve službe su potrebne da bi se videli svi vaši politički transferi. Pošto sam ja bio sa vama u koaliciji kada ste bili u SPO i POKS-u, ja vas znam. Kažem, sećam se vas, kako su vas promovisali i Vuk Drašković i posle, evo ga tu i ponovo ga kritikujem, Žika Gojković. Posle je Vlada Jelić video velikog talenta, onda ste shvatili da je Vlada Jelić bacio senku na Novo lice Srbije i otcepili ste se. Ja sam samo ukazao da ste vi izdali kralja i Vuka i Žiku i Vladu, a onda ste nam najavili i da ćete i veru da promenite samo nećete da promenite politiku, ali videli smo da ste sve vreme menjali politiku, tako da je prirodno da onda i veru promenite, pošto sve vreme imate transfer politike.Bilo bi fer, kad već hoćete da budete ekspert za vojsku, da ste rekli neki broj o pripadnicima vojske, koliko je to oficira se skinulo, kako vi kažete, i vraća kredite, da vidimo koliko imamo danas oficira, koliko je juče bilo podooficira, koliko imamo vojnika, koliki je borbeni sastav Vojske Srbije i Ministarstvo odbrane.Bilo bi fer da ste rekli da ste za vraćanje vojnog roka. Bilo bi fer da ste rekli nešto oko Kosova i Metohije, jer ćete naravno tu ući u koliziju sa ovima sa kojima potpisujete zahteve za vanredne sednice Skupštine Srbije, jer ćete vi da budete ova desna strana vaše priče, pa da podvodite tu tvrdu nacionalnu priču, narodnjačku priču. Valjda pokušavate da budete neki novi Velja Ilić, ali to ne možete to da ponovite, niti je isti ambijent, a i vi niste Velja Ilić. Ne stoji vam to što pokušavate da radite.Bilo bi fer da ste rekli o ovim pitanjima o kojima sam ja pričao, a ne da kažete otišli su oficiri. Koji oficiri? Ne znamo, a onda bih vam ja pomogao da kažete i da pitate sada vaše koalicione partnere - što su dozvolili takvu akreditaciju Vojne akademije, da imaju danas oficir zvanja civilna, pa da može potporučnik i poručnik da se skine iz vojske, jer je dobio titulu ili funkciju, odnosno školsku spremu inženjera ili već čega?To je taj proces demokratizacije uništavanja Vojske Srbije, demokratizacije pod znacima navoda. Ne mogu sa vama da diskutujem o tome, jer vi nikad niste ništa ni pročitali o tome, ni čuli o tome. Telefonirate, javljaju vam kako stojite u Priboju, ne baš najbolje. Malo da naučite nešto kad dosta diskutujete. Nije sporno, ja ću uvek sa vama rado da razgovaram, meni nije gubljenje vremena da razgovaram sa vama, jer sve se nadam, bili ste nekada na dobrom putu, bili ste sa nama, pa ste zalutali, neće nam se više putevi sresti, ali bar da ne lutate više i da se bavite nekim korisnim stvarima. Rekao je Aleksandar Marković oko kazana, Mirković, izvinjavam se, rekao je oko kazana - bili ste vi na to tom kazanu i te kako dugo, nego kad je nestalo čorbe i ostalih supstanci, odnosno niste bili zadovoljni koliko ima mesa, a da je više čorbe, onda ste rekli idemo mi dalje negde. Tako ste rekli kralju, tako ste rekli Vuku, tako ste rekli Žiki, tako ste rekli Vladi, a bogami najavili ste da ćete tako da uradite i veri za večeru. To je vaša politika. Hvala Gospodine Parandiloviću, nemate ni jedan osnov za repliku.

meni.)Odgovara na ono što ste vi rekli svim ovim ljudima na pristojan način, za razliku od vas, nije vas pomenuo, ne postoji osnov za repliku u Poslovniku.Reč Poslovniku.Reč ima Života Starčević, pa da pređemo dalje na sledeći amandman. **Života Starčević** Poštovana predsednice Narodne skupštine Republike Srbije, poštovani predsedniče Vlade Republike Srbije, uvaženi ministri, dame i gospodo narodni poslanici, vi ste me, gospodine Vučeviću, a bogami i kolega iz opozicije malo, kako bih rekao, nagnali da se javim za reč, a pri tome ću koristiti vreme poslaničke grupe, da znate.Naime, znate.Naime, Milan Kundera je napisao, početkom 80-ih godina, roman koji se zove „Nepodnošljiva lakoća postojanja“ i pominjem taj roman gde kaže da su ljudi koji trče samo za ličnim zadovoljstvima, koji ne podnose račune nikome, koji jednostavno smatraju da su apsolutno slobodni su inkarnacija lakoće, a lakoća je po prirodi sebična, bezobrazna i vrlo često nevaspitana. Težina po Kunderi se vezuje za bića i za principe i ona je moralna i nesebična.Zašto ovo kažem? Mi smo ovde, ovih pet diskusije, mogli čuti, naravno, o rebalansu budžeta i o Zakonu o finansijskom pomoći porodici sa decom, diskusije koje su bile argumentovane, koje su bile pune analitičkih podataka i zaključaka. Naravno, bilo je i ostrašćenih govora, punih opštih i načelnih fraza, bilo je i neargumentovanih kritika, ali bilo je, kao što smo i sada imali priliku da vidimo, izliva ogoljene mržnje, pa i brojnih napada ad hominum, lično, i vi ste, predsednice, nažalost, bili meta meta takvih napada ovih dana, ali ne samo vi, već i mnogi drugi, sve do bacanja Ustava i psovanja.Neko

takvu sliku ne šaljemo.Postoji navika da pojedini narodni poslanici politizuju ama baš sve i vi ste o tome maločas, gospodine Vučeviću, pričali. Politizuje se odlazak u vojsku, politizuje se roditeljstvo, porodica, hraniteljstvo. Postala je navika da pojedini poslanici manipulišu i onim najtananijim i najfinijim osećanjima građana Srbije, pa i maločas kada je bio amandman o tome da se ukine finansiranje vojnog roka, to me je prvo isprovociralo da se javim za reč, a onda i ova vaša konstruktivna diskusija.Naime, ja imam dva sina koji će od sledeće godine ići u vojsku, Bogu hvala, jer su tako vaspitavani i tako treba i strašno me nervira diskusija poput tog poslanika koji hoće da ukine finansiranje vojnog roka ili recimo poslanika koji je pre neki dan rekao da građanima ovim rebalansom nudimo rat, rov i top. To je baš krajnje bezobrazno. Gde je pročitao to? U kom od ovih predloga zakona je mogao da nađe to? Naravno da je to neistina i prosto postavljam pitanje – dokle ćete da manipulišete najfinijim i najtananijim osećanjima građana Srbije? Dokle ćete da unosite paniku i strah kod građana Srbije? Šta će pomisliti kada čuju jednog narodnog poslanika koji kaže, nudite ovim rebalansom budžeta rat, rov i top?Znači, to su te političke manipulacije koje zaista su neprimerene za ovaj dom, neprimerene za neke koji planiraju da budu ozbiljni ljudi i ozbiljni političari.Kaže isti taj poslanik, glasaće za Zakon o finansijskoj podršci porodici, ali mu smeta kontekst. A, šta mu to smeta? Kaže – deca se ne rađaju za državu, već iz ljubavi, kaže.

ali zaista izgovarati neistine i ono što zaista ne stoji to nije ništa drugo nego politička manipulacija.Opet, naravno, sve to zarad jeftinih političkih poena i ja se pitam dokle može da bude niska ta granica? ta granica? Da li uopšte postoji dno, koje može da se dotakne u želji da se prosto ubere neki jeftini politički poen.Znate, nije sporno biti opozicija vlasti, to je legitimno i to je dobro. Svaka vlast hoće dobru opoziciju, ali problem je kada vi zastranite u svom opozicionom delovanju i postanete opozicija građanima Srbije, jer unošenjem straha, panike, manipulacijom sa najfinijim i najtananijim osećanjima građana Srbije vi u stvari postajete vremenom opozicija samoj Srbiji. I onda ne čudi što su rezultati na izborima takvi kakvi jesu.Ovih jesu.Ovih dana mnogo često i mnogo puta smo mogli čuti razne priče vezane za štrajk prosvetnih radnika 2. septembra. Ispričane su brojne priče koje nemaju nikakvu vezu sa istinom, da ne kažem gluposti.

da jedino što se od podataka 2. septembra Ministarstvo prosvete slalo jeste broj škola koje su u delimičnoj ili potpunoj obustavi nastave, čak se nisu u tabelama navodila ni imena, odnosno nazivi škola.Tako da, apsolutno ne stoji ta činjenica, ali bez obzira što je ministarka demantovala to, bez obzira što je premijer pričao o tome i demantovao, bez obzira na sve nastavlja se ta mantra, nastavljaju se te laži vezane za štrajk prosvetnih radnika, jer nema veze što nije istina, toliko je gore po samu istinu.Jedna narodna poslanica, koja je pri tom profesor na fakultetu i naučni radnik, reče nam da su nam škole propale i da su u očajnom stanju. Taj zaključak izvela je na osnovu činjenice, odnosno na osnovu vesti da je u jednoj školi u jednoj učionici otpao plafon, obrušio se plafon.Naravno da to što se desilo je nedopustivo i siguran sam da nadležni rade već po tom pitanju, ali ono što mene prosto zapanjilo jeste da takav katastrofičan zaključak izveden na osnovu jednog slučaja, a ta takav zaključak izvede naučni radnik, profesor na fakultetu. Zašto?Zato što metoda kojom je koleginica izvela taj zaključak naziva se generalizacija ili uopštavanje. E, pa da vam kažem sada, generalizacija je logička operacija kojom se na osnovu posmatranja ograničenog broja članova neke klase dolazi do uopštene tvrdnje, pojma ili zaključka koji važi za sve pripadnike te klase, odnosno, treba koleginica da zna kao naučni radnik da ograničeni broj ne može nikada biti broj jedan. Jedna škola, jedna učionica.Pritom, taj ograničeni broj nikako ne može biti jedan, ali i ono što je još strašnije za jednog naučnog radnika jeste da je generalizacija zamka u koju mnogi upadaju koliko god bili slobodoumni i radoznali. Kada uopštavamo ili generalizujemo opasno se približavamo predrasudama i stereotipima ili potpadamo pod njihov uticaj, a da se to ne bi desilo, odnosno treba shvatiti da generalizacija spada u tzv. kognitivne diverzije, odnosno greške u mišljenju koje pravimo kada neki opšti zaključak izvodimo na osnovu svog ograničenog iskustva, odnosno subjektivno.To može da se desi nekom običnom čoveku, ali jednom naučnom radniku, pošto ovo što pričam spada u osnove naučne metodologije, metodologije naučnog istraživanja i logike naravno, i ne treba da se sramoti ako ni zbog kog drugog već zbog svojih studenata.Ono kada sam pričao o nepodnošljivoj lakoći postojanja upravo važi za takve govornike u ovoj Narodnoj skupštini koji neargumentovano, koji bez analize izvode razne zaključke a samo zarad biranja jeftinih političkih poena.No, ono što bih ja sada ovom prilikom jeste da se vratim na rebalans budžeta. Jedinstvena Srbija podržaće rebalans budžeta. Zašto? Vidite, mi, ova vlast, ministar Mali koji je tu ministar finansija već više mandata, već godinama unazad donosimo budžete, donosimo rebalanse budžeta. Koji Koji su rezultati tih rebalansa i tih budžeta? Redovno izmirivanje svih obaveza, ekonomski rast naše zemlje kada gotovo nigde u Evropi nema ekonomskog rasta, pad stope zaduženosti, pad stope nezaposlenosti, sve veći iznos para u državnoj kasi, sve veće devizne rezerve, sve veće zlatne rezerve, rezerve, sve vreme raste minimalna zarada, za vas u opoziciji, ako hoćete, i medijalna zarada raste. socijalna davanja. I danas imamo jedan zakon koji ćemo u ponedeljak izglasati na tu temu.Sve vreme, ono što je važnije, pored svega ovoga kroz kroz taj budžet rastu investicije, kapitalne investicije, investicije u infrastrukturu i sve to nam donosi veliki rast BDP, da li

da, ne bih dalje ponavljao ono što sam pričao na početku ove rasprave. Prosto, na kraju, želim da pohvalim još jednom i istaknem ono što smo mi kao Jedinstvena Srbija istakli, a to je novih 18 milijardi dinara, a to je novih 18 milijardi dinara, dodatnih, u agrarnom budžetu. Tako da, Ministarstvo poljoprivrede sa 137 milijardi u budžetu i kako je ministar rekao sa 100,5 milijardi dinara za direktna agrarna plaćanja smo napravili iskorak.Jedinstvena Srbija to zaista podržava i podržava svaki dalji napor u tom smislu da se ulaže u poljoprivrednu infrastrukturu, da se ulaže širenje područja koja su navodnjavanja, da se osavremenjava oprema za borbu protiv remenskih nepogoda, da budemo još bolji u odbrani protiv poplava, kako Dragan Marković Palma voli da kaže – gospodin poljoprivredni proizvođač prvo ujutru kada ustane on pogleda u nebo. Da bismo mu te njegove muke olakšali, mislim da je upravo ovo put da pomognemo poljoprivrednom proizvođaču da malo manje brine oko posla kojim se bavi.Na kraju, hteo bih da kažem i ono što sam na kraju prethodnog na kraju prethodnog izlaganja rekao, a to je, novac ne može kupiti ljubav, ali poboljšava vašu pregovaračku poziciju. Tako je i u životu, tako je i u politici, tako je i u međunarodnim odnosima. U tom smislu Jedinstvena Srbija podržava ovaj budžet i ekonomsko jačanje Srbije. Ali, Jedinstvena Srbija, i to moram ovom prilikom da kažem, podržava svaku reč koji je predsednik Srbije Aleksandar Vučić na Generalnoj skupštini ujedinjenih nacija u Njujorku prekjuče izgovorio. Hvala.

Zeleno Levi front je podneo amandman koji se tiče projekta izgradnje komunalne infrastrukture. Mi smatramo da je neophodno dodati određena sredstva za ovaj projekat, s obzirom na to da imamo dovoljno sredstava na izgradnji nacionalnog fudbalskog stadiona, a posebno zbog toga što nam je potpuno neprihvatljivo da je Republika Srbija kao ekonomski tigar prihvatila, a mi ne možemo da prihvatimo da samo 63% domaćinstava u Republici Srbiji je priključeno na kanalizacionu mrežu, što je ukupno 65% od svih građanki i građana Republike Srbije.Nešto malo bolja situacija je u velikim gradovima. Ako vidimo i prigradska naselja velikih gradova, mi ćemo videti da tu postoji velika razlika, a da ne pominjem koja razlika i koliko je velika ta razlika u ovoj infrastrukturi kada su u pitanju manji gradovi. gradovi. Neophodno je da se ova sredstva sa nacionalnog stadiona prebace na ovaj projekat kako bi svi građani i građanke imali bolju infrastrukturu, odnosno da se ovaj ekonomski tigar ne bi pretvorio u jednu kišnu glistu i da ne dobiju građani sanitarnu zaštitu i ekološku zaštitu.Posebno bih istakla ministru Martinoviću, da Zeleno Levi front ne reciklira ni jednu i nikakvu politiku, ni sada ni iz prethodnog perioda, već da ima svoju sopstvenu politiku koja se bavi jedino recikliranjem, dakle recikliranjem papira, plastike i drugih materijala.Takođe, ljudi koji predstavljaju Zeleno Levi front su ljudi koji su se aktivirali zbog vaše politike iz 90-tih koja je ponovo stupila na scenu, a koja nas je 90-tih držala zatvorene pod sankcijama i u neimaštini. Ono što se sada pokazalo kao vaša politika, jeste da u toku svake godine iz Srbije trajno ode 26.000 ljudi, a kao što su vaši poslanici juče rekli jedino koliko se trajno vrati u Srbiju su tri porodice.Mi ne recikliramo nikakvu politiku, niti smo

Hvala.Poštovani građani Srbije, kolege narodni poslanici, u članu 5. razdeo 22 – Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, program 702. Tu sada postoji opcija kada se prenamena sredstava sa pozicija projekta 5045 – izgradnja saobraćajnice Ruma-Šabac-Loznica, u iznosu od tri milijarde dinara, prebaci na rehabilitaciju puteva i unapređenje bezbednosti saobraćaja.Obzirom da nam pokazatelji za prošlu godinu govore da smo imali negde oko 33.000 saobraćajnih nezgoda, blizu 19.000 povređenih i čak 502 osobe koje su izgubile život u saobraćaju, svakako nam je neophodno da u bezbednost saobraćaja uložimo mnogo više sredstava. Ono što posebno zabrinjava jeste rast broja poginulih vozača bicikala za čak 22,2%.Što se tiče rizika u javnom saobraćaju, na dnu smo lestvice Evrope, čak na 31 mestu, a svaki građanin Srbije ima 1,5 puta veću šansu da izgubi život u saobraćaju od žitelja u EU. Što se tiče sredstava za ovu poziciju, ona se nalaze na poziciji izgradnje saobraćajnice Ruma-Šabac-Loznica i ako uzmemo te tri milijarde apsolutno ništa nećemo uticati na taj projekat koji će se izgraditi i kada bi ove tri milijarde pretvorili u evre, to je negde taman onih 25 miliona evra koje ste vi fiktivno uvećali u zemljane radove i uzeli za stranku i stavili u vaše džepove. Pa vas molim, hajde vratite tih 25 miliona u budžet, vratite te pare što ste oteli od građana Srbije da spasimo nekom život. Hvala. Reč ima narodni poslanik Slađana Šušnjar.Izvolite. kao što su moje kolege u prethodnim danima rekle SDPS će glasati za rebalans budžeta i kada govorimo o infrastrukturnim projektima koji su važni za razvoj Srbije, obzirom da dolazim sa severa Vojvodine, tačnije iz severozapadnog dela iz opštine Apatin, smatram da je važno da se osvrnem na deo iz budžeta koji se odnosi i na obezbeđivanje sredstava za važnu brzu saobraćajnicu „Osmeh Vojvodine“, odnosno deo saobraćajnice koji ide od Bačkog brega, Sombora, do Kikinde i granice sa Rumunijom u dužini od 186 km i koji će povezati ukupno 222.000 ljudi koji žive u tom delu i značajno podići kvalitet života u smislu obezbeđivanja dodatnih radnih mesta, jer gde dolaze putevi tu dolaze šanse za nove investicije. Isto tako, da se ubrza razvoj tog dela Vojvodine.Takođe, za sever Vojvodine izdvojena su i značajna sredstva za brzu saobraćajnicu, odnosno brzu prugu od

kao jedan novi i brži vid prevoza u tom delu Vojvodine. Biće spojena dva najveća grada u Vojvodini, Subotica i Novi Sad i smatram da su ova ulaganja veoma značajna, jer je naša železnica bila u katastrofalnom stanju, a samim tim ulaganje u obnovu i razvoj puteva i železnice otvaraju se mnoge mogućnosti kako za industrijski razvoj, tako za brži prevoz poljoprivrednih proizvoda, ali i za razvoj lokalnog turizma i povezivanje turističkih ponuda koje Vojvodina sigurno u velikom broju ima da ponudi.Iz tog razloga SDPS podržaće rebalans budžeta i glasaćemo za. Hvala. Hvala.